I sada predlažem da točku 9. i točku 10. Konačni prijedlog Zakona o javnim ovršiteljima i Konačni prijedlog Ovršnog zakona spojimo kao što smo učinili to bili i u prvom čitanju. Da li ima netko nešto protiv ne daj Bože? Nema. Dobro, onda znači da smo ih spojili pa možemo zajedno onda raditi. sada predlažem da točku 9. i točku 10. Konačni prijedlog Zakona o javnim ovršiteljima i Konačni prijedlog Ovršnog zakona čitanje, P.Z.E. br. 584. Predlagatelj Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog akta primili ste poštom. Treće čitanje zakona provodi se uz uvjete i po postupku propisanom Poslovnikom za drugo čitanje. Amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave, članak 164. Poslovnika. Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo, Odbor za pravosuđe, Odbor za europske integracije. Izvješća ste primili na sjednici. Amandmane je podnio Odbor za pravosuđe, ali samo na Konačni na Konačni prijedlog Zakona o javnim ovršiteljima. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Uvažena Tatijana Vučetić, državna tajnica u Ministarstvu pravosuđa. Izvolite. **Vučetić, Tatijana** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Pa evo, pred nama je treće čitanje zakona o, Ovršnog zakona kao i Zakona o javnim ovršiteljima. Strateškom studijom Vlade Republike Hrvatske usvojenom 30. srpnja 2009. godine utvrđeni su ciljevi reforme ovršnog sustava Republike Hrvatske i to opći razvoj učinkovitog i djelotvornog sustava ovrhe i posebni pojednostavljenje ovršnog postupka, skraćenje trajanja ovršnog postupka i rasterećenje sudova. Novi Ovršni zakon rezultat je radikalne reforme ovršnog sustava u Republici Hrvatskoj jer je ovrha već dugi niz godina glavni razlog neefikasnosti hrvatskog pravosuđa i to usprkos činjenici da se njome konstantno bavilo nastojeći se unaprijediti. Dokaz toga je i brojne izmjene Ovršnog zakona, odnosno novele Ovršnog zakona koje potvrđuju sustavno i uporno nastojanje da se ista učini efikasnom i učinkovitom. Međutim, ovrha je uz stalne pomake na bolje ostala i dalje glavna prepreka učinkovitosti pravosuđa u cijelosti te osnovni generator velikih zaostataka predmeta na sudovima. Novim se zakonom uvodi javni ovršitelj kao novo tijelo ovršnog postupka koji će u potpunosti biti odgovoran za provedbu ovrhe. U nadležnosti sudova ostavili bi do određivanja ovrhe na temelju odluke stranog suda, domaćeg ili stranog arbitražnog pravorijeka ili kada je ovršnim ili drugim zakonom propisano da ovrhu određuje i/ili provodi sud. Zakonom je propisano postupanje javnog ovršitelja povodom ovrhovoditeljeva prijedloga za provedbu ovrhe kao i postupanje povodom izjavljenog pravnog lijeka. Javni ovršitelj na temelju ovrhovoditeljevog prijedloga za provedbu ovrhe donosi ovršni nalog i ovlašten je samostalno izabrati sredstva i predmete ovrhe, kao i naknadno ih promijeniti, odnosno dopuniti. Na taj način će se spriječiti dužnika da zloporabom svojih prava izbjegava ispunjavanje obaveze. Kontrola zakonitosti postupanja javnih ovršitelja osigurana je kroz institut pravnih lijekova o kojima odlučuje sud. Također zakonom je propisano pravo stranke ili sudionika da zatraži od suda uklanjanje nepravilnosti koju je javni ovršitelj učinio u provedbi ovrhe. Javni bilježnici određuju ovrhu na temelju vjerodostojnih isprava, ali od sada bez navođenja sredstava i predmeta ovrhe. Takvo uređenje nužno je kako bi se ostavila mogućnost javnom ovršitelju da može slobodno birati sredstva i predmete ovrhe. Postupke osiguranja tražbine provodit će kao i do sada sudovi i javni bilježnici. U skladu sa prijedlozima i primjedbama iznesenim tijekom rasprave o prijedlogu zakona u drugom čitanju, pred nadležnim odborima Hrvatskog sabora, a i na plenarnoj sjednici otklonjene su sljedeće dvojbe: napušten je dualitet ovlasti javnih ovršitelja i javnih bilježnika u određivanju ovrhe na temelju vjerodostojne isprave, ovrhu na temelju vjerodostojne isprave prema konačnom prijedlogu zakona određivat će kao i prema dosadašnjem rješenju javni bilježnici, dok će javni ovršitelji biti isključivo nadležni za provedbu ovrhe. Takvo rješenje sadržano je i u prijedlogu zakona u prvom čitanju. Pojednostavljen je postupak u povodu izjavljivanja pravnog lijeka. Kontrola zakonitosti rada javnih ovršitelja i javnih bilježnika zaustavljena je na prvostupanjskom sudu. Konačnim prijedlogom zakona kao pravni lijek isključivo je propisana žalba, odnosno žalba nakon proteka roka. O žalbi protiv odluke koju donosi javni ovršitelj ili javni bilježnik ovršni nalog, rješenje o ovrsi i na temelju vjerodostojne isprave i druge odluke odlučuje prvostupanjski sud rješenjem protiv kojeg nije dopuštena žalba, protiv odluke koju donosi prvostupanjski sud, kao prvostupanjsko tijelo u postupku ovrhu i postupku osiguranja, kao što je rješenje o ovrsi, rješenje o osiguravanju i druga rješenja odlučuje drugostupanjski sud, što će biti samo u ograničenom broju slučajeva, s obzirom na to da će sud određivati i provoditi ovrhu samo kada je to zakonom propisano, primjerice u obiteljskim predmetima, priznanje ovrhe stranih sudskih odluka, domaćih i stranih pravorijeka itd. Konačni prijedlog zakona nomotehnički, jezično i pravno je dorađen i poboljšan. Valja naglasiti da je u odnosu na važeći Ovršni zakon, ovim Ovršnim zakonom posebna pozornost dana svim onim institutima koji su u dosadašnjoj praksi bili uočeni kao glavni razlog odugovlačenja, odnosno koji su omogućavali zloporabu procesnih

i predlaganjem odgovarajući dokaza, propisani su rokovi u kojima je sud dužan donijeti odluku o žalbi i otpremiti je. Svim osobama i tijelima koje vode upisnik o imovini ovršenika propisana je dužnost davanja podataka o dužniku, kao i dužnost ovršnog ovršnog tijela da po službenoj dužnosti od porezne uprave pribavi ovršenikov osobni identifikacijski broj, predlaže se odobravanje odgode ovrhe, jedino uz polaganje odgovarajuće jamčevine. Nema dvojbe da će donošenjem ovog zakona i Zakona o javnim ovršiteljima ovrha postati brža i učinkovitija, odnosno da će to doprinijeti smanjenju zaostataka na sudovima, te rezultirati učinkovitijim pravosuđem u cjelini. Doprinijet će pravnoj sigurnosti i većoj vladavini prava, kao idealu svake suvremene države. Sve navedeno predstavlja preduvjet gospodarskog razvoja i time boljeg života građana. Kao buduća članica Europske unije, ovim će zakonom Republika Hrvatska potvrditi da je spremna ravnopravno s ostalim državama članicama zakoračiti u zajednički europski i pravni prostor, čiji je razvoj jedan od prioriteta Sada bih nešto malo detaljnije rekla o javnim ovršiteljima, budući da je objedinjeno čitanje obadva zakona. Dakle sasvim logično Zakon o javnim ovršiteljima nastao je kao rezultat reforme ovršnog sustava u Republici Hrvatskoj, učinkovito pravosuđe, kao što sam rekla temeljem moderne i demokratske države, što više pravo na pošteno suđenje u razvojnom roku temeljno je ljudsko pravo. Bez efikasne i efektivne ovrhe ovi postulati ostaju samo mrtvo slovo na papiru, odnosno neučinkovita ovrha dovodi u pitanje cijeli racio i svrhu parničenja, i donošenja presude ili rješenja, ako se iste u konačnici ne mogu provesti ili njihova provedba predugo traje. Institut javnih ovršitelja potpuno je novost našeg pravnog sustava, međutim taj institut već dugo poznat u mnogim državama Europske unije, štoviše u nekim poput Francuske ima dugu tradiciju i uživa veliki ugled, te se u praksi pokazao vrlo učinkovitim. Stoga se pri izradi ovog zakona nastojali primijeniti najbolji standard Europske unije, vezan za taj institut. Konačni prijedlog Zakona o javnim ovršiteljima pripremljen je za treće čitanje u Hrvatskom saboru, u odnosu na konačni prijedlog zakona o kojem je raspravljano u drugom čitanju, u ovom prijedlogu su učinjene izmjene u skladu sa izmjenama Konačnog prijedloga Ovršnog zakona. Te izmjene odnose se na nadležnost javnih ovršitelja, budući da je u Ovršnom zakonu napušten dualizam u određivanju ovrhe na temelju vjerodostojne isprave. Isključiva nadležnost je javnih bilježnika. Ovršnim zakonom dakle napušta se dosadašnji model sudske ovrhe i provedbe iste, te se daju u nadležnosti javnih ovršitelja. U nadležnosti sudova ostali bi samo ovrha radi predaje djeteta roditelje, i ovrha radi ostvarivanja susreta i druženja roditelja s djecom, te određivanja ovrhe na temelju odluke stranog suda, domaćeg ili stranog arbitražnog pravorijeka, ili kada je ovršnim ili drugim zakonom propisano da ovrhu određuje sud. Zakonom o javnim ovršiteljima uređeno je ustrojstvo, ovlasti i način rada javnog ovršitelja, kao javne službe, način izbora javnih ovršitelja, uvjeti za imenovanje, kriterij za određivanje broja javnih ovršitelja, njihova nadležnost, ovlasti, i obaveze, odgovornost za štetu, obveze stalne edukacije kao jamstvo stručnosti stručnosti javnih ovršitelja, stegovna odgovornost, sustav kontrole i uspostava čvrstog i stalnog mehanizma praćenja njihovog rada, te će sa na taj način omogućiti i provjeravanje financiranja u, Javno ovršiteljska služba ustrojena je kao javna služba koju obavljaju javni ovršitelji kao samostalni neovisni nositelji službe koji imaju svojstva osoba javnog povjerenja. Za javnog ovršitelja može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete propisane zakonom, a to su hrvatsko državljanstvo, završne pravni fakultet, položen pravosudni i javnoovršiteljski ispit, potrebno radno iskustvo nakon položenog pravosudnog ispita dvije godine, koja je dostojna javnog povjerenja za obavljanje javnoovršiteljskih poziva i drugi i drugi uvjeti propisani ovim zakonom, a imenuje ga ministar nadležan za poslove pravosuđa na temelju natječaja kojeg provodi komora javnih ovršitelja. Broj javnih ovršitelja ili javno ovršiteljskih mjesta određuje Ministarstvo pravosuđa na temelju pribavljenog mišljenja Komore i županijskih sudova u RH vodeći računa vodeći računa da na svakih 80 tisuća stanovnika bude najmanje 2 javna ovršitelja, a na području svakog županijskog suda najmanje 1 javni ovršitelj kao i u potrebe za javno ovršiteljskim uslugama te razvijenost gospodarskog i pravnog prometa. Zakonom su propisani i načini prestanka javno ovršiteljske službe kao i način postupanja sa spisima javnog ovršitelja nakon prestanka službe. Također, zakonom je propisana i obaveza osiguranja od odgovornosti javnih ovršitelja, pravo regresa prema zaposlenicima kao i pitanje odgovornosti za štetu koju javni ovršitelj prouzroči povodom svoje službene dužnosti. Nadalje, zakonom su propisana ovlaštenja javnog ovršitelja, odnosno poslovi koje je javni ovršitelj ovlašten poduzimati u obavljanju službe te vrste isprava koje javni ovršitelj sastavlja u obavljanju svoje službe. Obveza je javnog ovršitelja da sve radnje koje poduzima budu dokumentirane kako bi u svakom trenutku mogao biti podvrgnut kontroli. Isto tako predviđeno je propisivanje standardizirane forme i sadržaja isprava što će se propisati posebnim pravilnikom kojeg donosi ministar nadležan za poslove pravosuđa. Osim uvjeta za imenovanje javnog ovršitelja zakonom su propisani i uvjeti za zaposlenike u javno ovršiteljskom uredu. Javno ovršiteljski zamjenik, pomoćnik, službenik i vježbenik.

osobnost stječe upisom u Sudski registar. Osim javnih ovršitelja u nju će se upisivati i njihovi zamjenici, pomoćnici, službenici i vježbenici. Tijela komore biti će Skupština komore, Upravni odbor i predsjednik Komore te druga tijela koja će se utvrditi Statutom Komore. Komora kao predstavničko tijelo javnih ovršitelja imat će glavnu ulogu za javno ovršiteljsku službu. Jedan od osnovnih zadaća bit će nadzor nad radom javnih ovršitelja. U tom smislu komora će surađivati s Ministarstvom pravosuđa. Naime, zakonom je propisana stegovna odgovornost javnih ovršitelja. To je jedan od ključnih dijelova zakona. Točno su propisane vrste stegovnih djela kao i kazne za svaku od njih. Nabrojana su stegovna tijela te njihove ovlasti. Propisan je način postupanja u stegovnim postupcima, pravni lijekovi, zastara gonjenja i ovrha stegovnih odluka. Valja istaknuti da će drugostupanjsko tijelo za stegovne postupke biti Ministarstvo pravosuđa. Time će se postići disperzija kontrole nad radom javnih ovršitelja, odnosno postići veći stupanj i djelotvornost kontrole. Važno je istaći da je izrijekom propisana hitnost stegovnog postupka jer su stegovna pravila dio esencijalnog prava koje moraju biti u skladu sa čl. 6. Europske konvencije o ljudskim pravima. Kao što je već rečeno javno ovršiteljska služba bit će privatna što znači da će se javni ovršitelji sami financirati svojim radom. Stoga je ovim zakonom propisano pravo javnih ovršitelja na nagradu za rad i na naknadu troškova u obavljanju službenih radnji. Visina te nagrade bit će propisana Pravilnikom o nagradi za rad i naknadi troškova koju će propisati Komora javnih ovršitelja uz suglasnost ministarstva nadležnog za poslove pravosuđa. Javni ovršitelji će biti dužni voditi računa o uredno plaćenim pristojbama. Naime, za isprave i radnje javnog ovršitelja plaćat će se javno ovršiteljske pristojbe po odredbama posebnih propisa. Zakonom je kao jedan od uvjeta za imenovanje javnog ovršitelja, odnosno zamjenika javnog ovršitelja propisan i javno ovršiteljski ispit. Propisani su i uvjeti za polaganje tog ispita, obveze ministarstva za organiziranje pravnih javno ovršiteljskih ispita te posebnih tečajeva radi pripreme kandidata za polaganje ispita. Važno je istaći da će u prijelaznom razdoblju tj. do donošenja zakona, od donošenja zakona pa do oživotvorenja službe javnih ovršitelja u praksi Ministarstvo pravosuđa imati ključnu ulogu. Osim već spomenutog ministar će propisati i privremeni Pravilnik o nagradi za rad i naknadi troškova, odnosno po potrebi ministarstvo će obavljati i neke poslove koji će spadati u nadležnost Komore javnih ovršitelja. Nakon osnivanja komore ista će preuzeti dužnost i obveze propisane ovim zakonom. Hvala vam lijepo. ne. Otvaram raspravu. Prvo su na redu klubovi. U ime kluba HDZ-a uvaženi zastupnik Ivo Grbić. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovana državna tajnice sa suradnicima, poštovane kolegice i kolege zastupnici. Na početku svoga izlaganja u ime Kluba zastupnika HDZ-a želim istaknuti da klub HDZ-a podržava Konačni prijedlog Ovršnog zakona kao i Konačni prijedlog Zakona o javnim ovršiteljima. Nužnost reforme ovršnog sustava ogleda se u potrebi stvaranja efikasne i efektivne ovrhe obzirom da dosadašnji sustav ovrhe unatoč brojnim novelama zakona predstavlja glavnu prepreku učinkovitosti pravosuđa te je osnovni čimbenik velikih zaostataka predmeta na sudovima. Statičkom studijom Vlade RH usvojenom 30. srpnja 2009. godine utvrđeni su ciljevi reforme ovršnog sustava RH i to opći - razvoj učinkovitog i djelotvornog sustava ovrhe te posebni – pojednostavljenje ovršnog postupka, skraćivanje trajanje ovršnog postupka i rasterećenje sudova. Sukladno ciljevima reforme ovršnog sustava, a primjenjujući najbolje standarde EU vezane uz ovrhu kao i glavne odrednice iz preporuke 17. Vijeća Europe iz 2003. godine prema kojima ovrha mora biti uređena s jasnim pravnim okvirima, s jasno i jednostavno naznačenim pravima, obvezama, odgovornošću i mogućnostima svih sudionika ovrhe uz osiguravanje poštivanja zakona i … odluka predloženim Ovršnim zakonom i Zakonom o javnim ovršiteljima omogućuje se pravna sigurnost i transparentnost kao i efikasnija provedba ovrhe. Novim zakonima napušta se dosadašnji model sudske ovrhe i provedba iste se daje u nadležnost javnih ovršitelja kao novom tijelo ovršnog postupka koji će u potpunosti biti odgovorni za provedbu ovrhe. Postupke osiguranja tražbine provodit će kao i dosada sudovi i javni bilježnici. Predloženim Ovršnim zakonom posebna pozornost je dana svim onim institutima koji su u dosadašnjoj praksi bili uočeni kao glavni razlog odugovlačenja, odnosno koji su omogućavali zloupotrebu procesnih ovlaštenja. Tako se predlaže da redovni pravni lijek bude žalba ne i prigovor, reducirani su i pojednostavljeni razlozi za podnošenje žalbe, traži se od podnositelja žalbe da žalbu učini i opravda navođenjem činjenica i predlaganjem odgovarajućih dokaza. Nadalje, propisani su rokovi u kojima je sud dužan donijeti odluku o žalbi i otpremiti je, dok sa svim osobama i tijelima koje vode upisnike propisuje dužnost davanja podataka o dužniku kao i dužnost ovršnog tijela da po službenoj dužnosti od POrezne uprave pribavi ovršenikov OIB a odobravanje odgode ovrhe moguće je jedino uz polaganje odgovarajuće jamčevine. Zakonom je nadalje propisano postupanje javnog ovršitelja povodom ovrhovoditeljevog prijedloga za provedbu ovrhe i prijedloga za ovrhu kao i o postojanju povodom izjavljenog pravnog lijeka. Naime, javni ovršitelj na temelju ovrhoviteljevog prijedloga za provedbu ovrhe donosi ovršni nalog i ovlašten je samostalno izabrati sredstva i predmete ovrhe kao i naknadno ih promijeniti odnosno dopuniti. Na taj će se način spriječiti dužnika da zloupotrebom svojih prava izbjegava ispunjenje svoje obveze. Kontrola zakonitosti postupanja javnih ovršitelja osigurana je kroz institut pravnih lijekova o kojima odlučuje sud. Također zakonom je propisano pravo stranke ili sudionika da zatraži od suda uklanjanje nepravilnosti koje je javni ovršitelj učinio u provedbi ovrhe. Javni bilježnici određuju ovrhu na temelju vjerodostojne ... na imovini na kojoj se može provesti ovrha bez navođenja sredstava i predmeta ovrhe čime se omogućuje slobodno biranje sredstava i predmeta a isti tako ovrhovoditelji imaju mogućnost zatražiti provedbu ovrhe neposredno kod financijske agencije. Također predloženim zakonom propisuju se i posebni uvjeti prema kojima država, općine, gradovi i županije kada u postupku sudjeluju kao stranka imaju pravo tražiti odgodu ovrhe, dok je europski ovršni nalog proširena u odnosu na javne ovršitelje. Ovršnim postupcima postupanje suda ograničeno je samo na one slučajeve kada je to zakonom izričito propisano. Predloženi Zakon o javnim ovršiteljima uređeno je ustrojstvo ovlasti i način rada javnog ovršiteljstva kao javne služe. Znači izbore javnih ovršitelja, uvjeti za imenovanje, kriteriji za određivanje broja javnih ovršitelja, njihova nadležnost, ovlasti i obveze, odgovornosti za štetu, obveza stalne edukacije, stegovna odgovornost, sustav kontrole i uspostava čvrstog i stalnog mehanizma praćenja njihovog rada. Javno ovršiteljska služba ustrojena je kao javna služba koju obavljaju javni ovršitelji kao samostalni neovisni nositelji službe koji imaju svojstva osoba javnog povjerenja. Za javnog ovršitelja može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete taksativno propisane zakonom. Sam broj ovršiteljskih mjesta određuje Ministarstvo pravosuđa na temelju pribavljenog mišljenja komore i županijskih sudova svakako vodeći računa da na svakih 80 tisuća stanovnika bude najmanje dva javna ovršitelja a na području svakog županijskog suda najmanje jedan ovršitelj. Nadalje, zakonom su propisani načini prestanka javno ovršiteljske službe kao i način postupanja sa spisima javnog ovršitelja nakon prestanka službe. Također je propisano i obavezno osiguranje odgovornosti javnih ovršitelja, pravo regresa zaposlenicima kao i pitanje odgovornosti za štetu koje je javni ovršitelj prouzročio provedbom svoje službene dužnosti. Isto tako propisana su ovlaštenja javnog ovršitelja odnosno poslovi koji javni ovršitelj ovlašten poduzimati u obavljanju službe te vrstu isprave koju javni ovršitelj sastavlja u obavljanju službe. Obaveza javnog ovršitelja da sve radnje koje poduzima budu dokumentirane kako bi u svakom trenutku bio podvrgnut kontroli. Osim uvjeta za imenovanje javnog ovršitelja zakonom su propisani uvjeti za zaposlenike u Javnoovršiteljskom uredu, njihova dužnost, te način postavljanja. Isto tako reguliranje institut vršitelja dužnosti javnog ovršitelja. Sami javni ovršitelji bit će organizirani kroz javno ovršiteljsku komoru. Osim javnih ovršitelja u nju će upisivati i njihovi zamjenici, pomoćnici, službenici i vježbenici. Komora kao predstavničko tijelo javnih ovršitelja imat će javnu ulogu za javno ovršiteljsku službu sa osnovnom zadaćom nadzora nad radom javnih ovršitelja. Svakako da će u tom smislu komora surađivati sa ministarstvom. Imajući u vidu da će javnoovršiteljska služba biti i privatna i da će se javni ovršitelji sami financirati svojim radom, zakonom je propisano pravno javnih ovršitelja na nagradu za rad i naknadu troškova u obavljanju službenih radnji. Sama visina nagrade bit će propisana pravilnikom o nagradi za rad i naknadi troškova koju će propisati Komora javnih ovršitelja uz suglasnost ministarstva nadležnog za poslove pravosuđa. Na kraju naglasio bih da je predlagatelj nomotehnički, jezično i pravno doradio i poboljšao ove konačne prijedloge zakona, te uvažio pojedine primjedbe i prijedloge iznesene u raspravi od kojih bi posebno istaknuo one koje su se odnosile na doalitet ovlasti javnih ovršitelja i javnih bilježnika u određivanju ovrhe na temelju vjerodostojne isprave i mogućnost pojednostavljenja postupka u povodu povodu izjavljenog pravnog lijeka. Naime, ovrhu na temelju vjerodostojne isprave određivati će javni bilježnici, a javni ovršitelji bit će isključivo nadležni za provedbu ovrhe, dok kod žalbi kod isključivo pravno lijeka lijeka protiv odluke koju donosi javni ovršitelj i javni bilježnik odlučuje prvostupanjski sud rješenjem protiv kojega nije dopuštena žalbe. Iz navedenog proizlazi da će donošenjem Ovršnog zakona i Zakona o javnim ovršiteljima ovrha postati brža i učinkovitija odnosno da će to doprinijeti smanjenju zaostataka na sudovima kao i pravnoj sigurnosti i većoj vladavini prava. Stoga će klub HDZ-a podržati donošenje Ovršnog zakona kao također i Zakona o javnim ovršiteljima. Hvala. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Poštovana državna tajnice sa suradnicima, kolegice i kolege. Na samom početku reći ću da će klub HNS-a, HSU-a podržati Konačne prijedloga Zakona o ovrsi kao i Zakona o javnim ovršiteljima, jer smo uvjereni da je predlagatelj imao dobru namjeru da se problematika uokviri kvalitetnijim i učinkovitijim propisima. Spomenuti zakoni reguliraju složenu, opsežnu i osjetljivu problematiku i mislimo da se nije dovoljno uočilo i razmotrilo neke od negativnih posljedica koje će proizvesti ovi prijedlozi zakona. Ako vjerovnik ima pravomoćnu i ovršnu ispravu nužni su učinkoviti propisi o ovršnom postupku koji će procese ubrzati, pojednostavniti i pojeftiniti. Dali smo po prijedlogu ovih zakona to i postigli pokazat će primjena, naravno. Ako je cilj ove reforme ovršnog postupka prestanak sudske ovrhe i prijenos ovrhe na novu službu javnih ovršitelja nema mjesta odredbama o pokretanju i provođenju ovršnog postupka pred sudom. Sud bi morao zadržati samo nadzornu funkciju nad zakonitošću rada javnih ovršitelja. Smatramo da bi iz zakona potpuno trebalo brisati institut vjerodostojne isprave i zamijeniti ga institutom platnog naloga o kojem bi odlučivali javni bilježnici. Vjerodostojna isprava ponajprije ima elemente koji se odnose na parnicu, a tek onda na ovrhu. Vjerovnici i nadalje imaju tri usporedna puta pravne zaštite za istu tražbinu. To po nama nije racionalno. Tako vjerovnik ima pravo na tužbu, na platni nalog, na prijedlog za ovrhu na temelju vjerodostojne isprave po Ovršnom zakonu. Smatramo da bi institut platnog naloga trebalo reafirmirati i omogućiti javnim bilježnicima da izdaju platne naloge. U slučaju prigovora osporeni dio trebalo bi raspravljati pred sudom na način kako to vrijedi za podnošenje tužbe sudu, a prigovor ovršenika valjalo bi tretirati odgovorom na tužbu. Po pravomoćnosti ovrhovoditelj bi imao ovršnu ispravu. U tom smislu ocjenjujemo da se zakon o kojem je riječ nije bitno odmaknuo od prijašnjeg nedovoljno učinkovitog koncepta ovrhe. Dalje bih spomenula nepotrebno formaliziranje koje otežava vjerovnikov položaj. Primjer nalazimo u situaciji da se ovršna isprava u zahtjev za provedbu ovrhe mora dostaviti u izvorniku ili ovjerenom prijepisu. To je za vjerovnika dodatni posao i nameću mu se nepotrebni troškovi. Naravno ako mora učiniti ovjerenu presliku. Naime, ako dužnik, dakle ovršenik smatra da nije riječ o valjanoj ovršnoj ispravi on će je osporiti bila ona izvorna, neizvorna ili samo ovjereno preslikana. Daljnje formaliziranje koje može biti razlog za odbacivanje prijedloga za ovrhu je da se predlagatelja, dakle vjerovnika ne pozove da dopuni ili ispravi svoj prijedlog. Ta situacija je suprotstavljena prije svega predlagateljevoj ideji da ovrhu želi učiniti učinkovitijom nego što je ona danas, ali i odredbi članka 16. stavka 2. Ustava Republike Hrvatske jer nameće vjerovniku nepotrebna ograničenja koja nisu nužna s obzirom na okolnosti. Posebno je dalje važno da na odluku prvostupanjskog suda kojom je odlučeno o ovršenikovu prigovoru postoji mogućnost žalbe višem, tj. drugostupanjskom sudu. Praktički to znači uvođenje trostupnjevnosti umjesto dosadašnja dva stupnja. Teško je zamisliti da će takva situacija dovesti do učinkovitije ovrhe što bi trebao biti cilj tako velike reforme u području ovršnog prava. Ovršni ali posebice Zakon o javnim ovršiteljima otvaraju i sasvim praktična pitanja. Primjerice tko će, kada i kako osposobiti javne ovršitelje, javne bilježnike i suce za primjenu tog zakona i koliko će to sve skupa koštati. Dakle završno. Ovršni postupak treba biti jednostavan, građanima i pravnim osobama jasan i brz postupak. Taj postupak treba biti zaštita vjerovnika ali on mora biti i jasna poruka dužnicima da se obveze moraju ispunjavati. Primjena ovih zakona kao što sam već rekla pokazati će koliko se to uspjelo po prijedlogu ovih konačnih zakona.

Poštovani gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani predlagatelji i predstavnici Vlade, kolegice Da, iako je treće čitanje Ovršnog zakona i Zakona o javnim ovršiteljima moram u ime kluba Socijaldemokratske partije Hrvatske iskazati na određeni način da je Vlada uporna u nekim rješenjima i jednog i drugog zakona koji neće osigurati ono što Vlada kaže da su razlozi za donošenje zakona pojednostavljenje postupka i pojeftinjenje postupka. Zbog toga žalimo da se do trećeg čitanja nije provela simulacija i javna rasprava među stručnjacima, sucima ili barem simuliralo kako bi mogla funkcionirati Ovršni zakon kad se uvede novi institut javni ovršitelj. Naime, Ovršni zakon je gospodarski zakon. On osigurava sudionicima na tržištu da će država intervenirati kroz svoje institucije, da se tržište zakonito odvija. Dakle, to je jedan od razloga zašto se donosi novi zakon. Drugi razlog je da se pojednostavni postupak ovrhe, a sada uvodimo taj novi institut ali ostaju stari instituti. Ostaje i javni bilježnik i ostaje sud. Dakle, nominiran je cilj ali nisu poduzete mjere. Treće. Razlog za donošenje novog zakona je smanjenje predmeta kod suda. Nema nikakve garancije kad bi to bio valjani cilj za tržište da li će se to dogoditi, a to dozvolit ćete da posumnjamo je li to pravi cilj. To je formalni razlog. Suština Ovršnog zakona je uspostaviti odnos koji je u poslovnom odnosu bio dogovoren. Pravedan odnos, dakle da se vjerovnik naplati, …/Ne razumije se./… gomilanje predmeta na sudu. To je forma. Da li ćemo mi kompliciranjem ovršnog postupka privući privući investitore, ulagatelje, poslovne ljude u Hrvatsku? To bi bio stvarni razlog za donošenje i pojednostavljenje Ovršnog zakona i uvođenje recimo novog instituta, o kojem ja mislim da da načelno ne mora biti loš, ali s obzirom da je kolegica ispred mene rekla da su ostavljene tri mogućnosti za istu stvar, bojim se da će te tri mogućnosti samo komplicirati stvar. Još nešto valja načelno reći. Vlada kaže da je Ovršni zakon, zakon vjerovnika. Onda je trebala učiniti da interes vjerovnika dođe do punog izražaja. Pa je recimo sadašnja praksa bila da se može postići izvansudska ovrha koji stručnjaci i praktičari kažu da je odlično funkcionirala, sada u ovom zakonu je ta mogućnost eliminirana. Dakle treće čitanje čini se pomaže ako ne uzmemo u obzir razloge zašto ide u treće čitanje. Ovdje je istina predlagatelj Vlada i ministarstvo učinilo neke napore, pa je poboljšalo osnovni tekst, odnosno prijedlog za donošenje, konačni prijedlog za donošenje, Ovršnog zakona, ali ostale su dileme da li će se postići ciljevi. Mogao bih posumnjati čak i u tvrdnju Vlade da će novi Ovršni zakon rasteretiti sudove, to sam već rekao, a ima za to dovoljno zakona, pa ćemo vjerojatno sljedeće godine ili kad stupe na snagu, to je 1.1. ili 31. prosinca 2011. godine, imati kompliciraniju situaciju, a već 2012. nadam se dopunjavati ovaj zakon. No što je tu je, valja prihvatiti dobru vjeru predlagatelja i poduprijeti donošenje zakona, ali unatoč svega evo ja ću i konkretno reći. U članku 4. javni ovršitelj može provesti ovrhu u ovršenikovom domu samo uz odobrenje nadležnog suda. Ako je ovršitelj dobio zakonom mogućnost da vrši ovrhu u određenim stvarima, dakle dobio je povjerenje društva, države, nas, zašto sada još uvlačiti sud, a rekli smo da ćemo sud rasteretiti. Nema nikakvog razloga u Ustavu. Ustav je dao zakonodavcu da riješi na valjan način stvari. Ima recimo sličan problem je u članku 18., tako da ja mislim da bi bilo dobro da se razlozi još jedanput do izglasavanja o ovom zakonu razmotre, da se još jedanput pogleda šta kaže praksa, šta kažu struka, jer sad ću na kraju naglasiti ovo je politički neutralan zakon. On ne donosi ako je lošiji bolje jednoj strani, ili drugoj strani u hrvatskom Parlamentu i sasvim sam siguran, uvjeren u to da i jedna i druga strana želi da se u Hrvatskoj donese zakon koji će pomaknuti stvari u gospodarstvu naprijed i donijeti povjerenje u hrvatsko tržište i u hrvatski pravni sustav. Ako stvari na taj način gledamo onda primjedbe iz saborskih klupa i saborske govornice, a koje su došle iz prakse od ljudi praktičara, treba uzeti najozbiljnije u obzir i vidjeti da li se može barem neke stvari amandmanima popraviti do glasovanja. Naravno da nećemo biti protiv zakona, ali žalimo što nisu bolje i duže ostavljene stvari da fermentiraju kako bi donijeli bolje zakone. Hvala lijepa. Zahvaljujem. Prelazimo na pojedinačnu raspravu. Prvo je uvaženi zastupnik Damir Sesvečan. Izvolite. **Sesvečan, Damir (HDZ)** Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, državna tajnice sa suradnicama. Pa evo ga, kao i u prva dva čitanja, i u ovom trećem čitanju objedinjena je rasprava o ova dva prijedloga zakona koji su pred nama, dakle u konačnom prijedlogu Ovršnog zakona i Konačnom prijedlogu Zakona o javnim ovršiteljima. Prije svega želim reći kako je dobro da su ova dva zakona išla u treće čitanje, jer su u međuvremenu, dakle kroz prethodna dva čitanja učinjena dodatna poboljšanja, uvažene su primjedbe i prijedlozi koji nedvojbeno doprinose kvaliteti zakona. Kroz sve vrijeme koliko se ovi zakoni nalaze u zakonodavnoj proceduri, nebrojeno je puta u raspravama naglašavana važnost instituta ovrhe, i njegovog značaja, zbog posljedica koje ovrha ima na građane, dakle i na gospodarstvo, odnosno općenito posljedica na dužničko vjerovničke odnose. Izuzetno je važno da se ovim zakonima realiziraju zacrtani ciljevi reforme ovršnog sustava koji su utvrđeni, kao što je i rečeno strateškom studijom Vlade Republike Hrvatske od 30. srpnja 2009. godine, a oni su dakle razvoj učinkovitog i djelotvornog sustava ovrhe, te pojednostavljenje i skraćivanje trajanja ovršnog postupka, što bi trebalo rezultirati i rasterećenjem sudova. U kontekstu odnosa vjerovnika i dužnika, treba naglasiti kako je postupak ovrhe vrlo osjetljiv. Ovrhom se prije svega treba osigurati adekvatna zaštita vjerovnika, ali se isto tako mora voditi računa o dostojanstvu ovršenika, da ovrha za njega bude što manje nepovoljna, kako to sam prijedlog u članku 4. zakona i definira. U odnosu na drugo čitanje ovim Konačnim prijedlogom Ovršnog zakona uvažene su primjedbe i prijedlozi koji su bili usmjereni na pitanje dualiteta u ovlastima javnih ovršitelja i javnih bilježnika kod određivanja ovrhe na temelju vjerodostojne isprave kao i prijedlozi koji su se odnosili na pojednostavljenje postupanja kod podnošenja pravnih lijekova. Dualitet javnih ovršitelja i javnih bilježnika otklonjen je na način da provođenje ovrhe temeljem vjerodostojne isprave ostaje u isključivoj nadležnosti javnih bilježnika, a javni ovršitelji bi odlučivali o prijedlogu za provedbu ovrhe na temelju ovršne isprave. Uvaženo je dakle i niz prijedloga koji su se odnosili na nomotehničko i terminološko poboljšanje izričaja pojedinih odredbi. Prema tome, mislim da i uvjeren sam da će ovaj Ovršni zakon kojim se prvenstveno uređuje dakle ovršni postupak i postupak osiguranja tražbina kao i Zakon o javnim ovršiteljima kojim se u ovršni postupak uvodi javne ovršitelje kao samostalne i neovisne nositelje službe i osobe javnog povjerenja, dakle osigurati bržu, jednostavniju i kvalitetniju provedbu ovrhe što će u konačnici i dakle i u ovom segmentu doprinijeti učinkovitosti našeg pravosudnog sustava i vladavini prava. Dakle, to su između ostalog razlozi zbog kojih ću podržati donošenje ova 2 zakona, dakle Ovršnog zakona i Zakona o javnim ovršiteljima. Hvala. Hvala lijepo poštovani gospodine potpredsjedniče, uvažena državna tajnice sa suradnicima, kolegice i kolege. Pa evo, objedinjenja je rasprava za jedan i za drugi zakon. Zakoni su u trećem čitanju pa ću ja na samom početku kazati da podupirem dakle i jedan i drugi zakon jer su oni uistinu rezultat reforme ovršnog sustava u RH i mislim da ih treba upravo u tom smislu i sagledati, dakle sagledavati ih u okviru ukupne reforme hrvatskog pravosuđa u cjelini. Zakonskim prijedlozima ovrha u krajnjoj instanci naravno shvaćena kao ishodište bilo sudskih odluka, bilo odluka drugih državnih tijela trebala bi prijedlogom ovih zakona,dakle jednog i drugog zakona, postati i efikasnija i učinkovitija. Uistinu dakle primjena konkretnih zakonskih odredbi jednog i drugog zakona trebala bi rezultirati sa 3 osnovne stvari. Mislim da ih i ovom prilikom treba posebno naglasiti, a to je u prvom redu pojednostavljenje ovršnog postupka. ovršni postupak trebao bi biti jednostavniji, zatim što se tiče vremenskog trajanja – skraćenje trajanja ovršnog postupka, dakle puno manje bi se trebalo izgubiti vremena u smislu provođenja ovrhe i naravno ne na kraju i ne manje manje bitno to je rasterećenje sudova. Dakle, broj ovršnih predmeta na sudovima trebao bi u tom smislu biti puno manji. Međutim, kada gledamo koncepcijski ili načelno mislim da je potrebno istaknuti da se radi o jednom novom modelu. Naime, novim uređenjem ovršnog postupka napušta se dosadašnji model sudske ovrhe, dakle kao načelo, kao model, a provedba ovrhe se daje nadležnosti ili ih u u nadležnost javnih ovršitelja. i druženja roditelja s djetetom, ali i određivanje ovrhe na temelju odluke stranog suda ili kada je ovršnim ili drugim zakonom propisano da ovrhu određuje sud. Za istaknuti je da se novim zakonima … zakonom uređuje zasebni institut i to je u krajnjoj liniji ta novina o kojoj govorimo. Dakle, javni ovršitelj. Ali naravno da se definira način njihova izbora, uvjeti za imenovanje, kriterij za određivanje broja javnih ovršitelja i sve drugo što je potrebno za obavljanje javno ovršiteljske djelatnosti koja se definira kao javno ovršiteljska služba koju obavljaju javni ovršitelji kao samostalni i neovisni nositelji službe koji imaju svojstvo osoba javnog povjerenja. Javni ovršitelji obavljaju službu kao isključivo zanimanje tijekom vremena za koji su imenovani. Mislim da o detaljima ili konkretnim pravnim institutima i člancima samih zakona jednog i drugog ne treba posebno, nema razloga dakle da se posebno o njima govori jer smo i u dosadašnjim raspravama iz očitovanja predlagatelja dakle do u detalje čuli sve ono što se zapravo treba čuti kada govorimo o institutima ovrhe i po jednom i po drugom zakonu, ali mi se čini da treba istaknuti s obzirom da je treće čitanje one bitne stvari koje su se promijenile od drugog do ovog trećeg čitanja, znači u tom smislu konačnog prijedloga zakona. Mislim po meni da je to vrlo važno podvući jer se izbjegao se prijedlogom zakona taj dualitet koji nam se pojavljivao između javnih ovršitelja i javnih bilježnika u onim segmentima ovrhe kada se radilo o ovrhama na temelju vjerodostojne isprave. i u tom smislu ovaj zakon apsolutno treba poduprijeti. Dakako da su svi ovršni zakoni, svi ovršni postupci zapravo se temelje na jednom osnovnom načelu, a to je načelo zaštite vjerovnika jer to je osnovni princip, osnovno načelo po kojem se zapravo slažu te norme ovršnog prava. I ne bih se složio s onim razmišljanjima ili stavovima u raspravi da se dualitet pojavljuje u odnosu na javne ovršitelje i na sud, odnosno sudsko izvršenje kada se govori o stanovima. Stan je dom, a dom je naravno ustavna kategorija. Neću iščitavati čl. 34. jer nitko dom ne može povrijediti, odnosno ući u njega bez sudskog naloga. Tako da je to zakonsko rješenje zapravo se direktno temelji na odredbama Hrvatskog Ustava. Zaključno, ja apsolutno podupirem jedan i drugi prijedlog zakona. Zahvaljujem. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Uvažena Tatjana Vučetić, državna tajnica u Ministarstvu pravosuđa. Izvolite. cijenjenim zastupnicama i zastupnicima na raspravi i predlagatelj prihvaća amandman Odbora za pravosuđe, a isto tako amandmane cijenjenje zastupnice Ane Lovrin. Zaključujem raspravu i glasat ćemo kada se za to steknu potrebni uvjeti.